Уважаеми дами и господа народни представители, призовавам тези, които са в стаите си, да дойдат в залата. Господин Балабанов, имате думата.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Съжалявам, че не Ви виждам в момента – по-голямата част от Вас още обядват, пият кафета, мислят си, че всичко е приключило по отношение на разискванията за субсидията. Но всъщност това е изключително сериозен въпрос и аз се надявам да се върнете на работа, да прекратите почивката си, защото слушах изказванията на повечето от Вас преди почивката и категорично имам демократичното право да не съм съгласен с повечето от Вас. Защото примерът с поведението Ви по отношение субсидията е поредното доказателство, че волята и гласът на 2,5 милиона българи не Ви интересува, има много примери, има много факти. Тезата на всички Ви по отношение на това, че ако субсидията стане 1 лв., говоря за мнението на партиите от статуквото, партиите ще бъдат заложници на икономически интереси отдавна издиша като теза, защото всички, които стоите в момента пред мен, много преди въобще да има предложение за намаляване на субсидията, бяхте част от такива икономически интереси, още сте част от такива икономически интереси, а почетният председател на една от партиите преди много години говореше за обръчите от фирми. Ще Ви дам конкретни примери, изслушайте ме. Пример за конкретната среда, която стои срещу мен наполовина празна, е, че Вашият финансов министър преди години, говорим за господин Горанов, живееше в апартамент на бизнесмен под претекст, че го е страх от земетресение, при положение че Вие тогава получавахте по 11 лв. на глас, а и надвземахте субсидии, което пък е категорично престъпление и Вие много добре го знаете. Въпросът ми тук към Вас е: как така никой не поиска и не поиска наказателна отговорност от господин Горанов, защото надвземането на субсидиите стартира още през 2014 г., когато господин Горанов встъпи в длъжност като финансов министър? Сега, сигурен бях, че преди почивката Вие от ГЕРБ-СДС ще излезете и ще кажете, че вероятно ще подкрепите предложението субсидията да е 1 лв. и вероятно ще хвърлите вината към другите партии – защо още субсидията е 8 лв., но не знам кой всъщност ще Ви повярва, защото Вие имахте четири години възможност да я промените тази субсидия, Вие не го направихте, а използвахте, използвахте коалиционните си партньори тогава – говоря за „Обединени патриоти“, да бъдат Ваш параван – да не се съгласят тази субсидия да не мине. Тогава на светло, ако си спомняте, излезе публичната „сватба“ между Вас и БСП, а „Обединени патриоти“ Ви „кумуваха“ на тази „сватба“. Помните ли? Ще Ви дам и друг факт. Тук искам да цитирам поста на госпожа Десислава Атанасова във Фейсбук след заседанието на Правната комисия преди около две седмици. Цитирам, госпожо Атанасова: „Правната комисия в парламента каза „не“ на субсидия 1 лв. Има ли народ, който поиска това на референдум?“ Край на цитата. Да, госпожо Атанасова, има народ, но Вие, за съжаление, не се съобразявате с него. Какви са фактите? Последното доказателство е, че още на първото четене в Правната комисия Вашите членове се въздържаха по отношение на въпроса за субсидията, а останалите бяхте против. Ако наистина искахте да се съобразите с волята на суверена, госпожо Атанасова, защо не гласувахте за в Правната комисия, а се въздържахте, за да не може това предложение да не мине? Докато надвземахте субсидии, хората събираха капачки за кувьози. Докато си гласувахте 8 лв. партийна субсидия, напълнихте партийните каси, а не отпуснахте пари за медицински хеликоптери например. Затова не се изненадвайте от факта, че хората на площада повече от година Ви крещят, че Ви мразят безплатно. Лично мен ме е срам от Вас. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Балабанов. Реплики? Не виждам. Господин Джейхан Ибрямов, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Трибуната на Народното събрание изисква от мен политическия дискурс, който трябва да използвам, да бъде на нивото на парламентаризма. Ще започна с това, госпожо Председател, да Ви помоля, когато чуваме различни думи от рода на: „крадци“, „крадете – Вие не“, да правите забележка, защото това са обвинения. Колеги, изключително важен законопроект и когато говорим за системи в областта на политиката, когато живеем в една демократична държава, трябва да си даваме ясна сметка какво следва от някои законопроекти, които се внасят. Ако имаме референдум, уважаеми колеги, госпожи и господа народни представители, дали доходите на българските граждани трябва да бъдат облагани с данъци, резултатът ще бъде много бърз, ясен и точен. Разбира се, че не. Ако попитаме българските граждани дали българското здравеопазване, дори и българското образование да бъде безплатно, отговорът ще бъде: „Да, разбира се!“ Но това е нонсенс. Едното не може без другото. Когато на референдум поставяш въпрос без ясни аргументи, без ясна дискусия, защото и в мотивите посочвате, че трябва да има сериозен дебат как да бъдат финансирани политическите партии, сериозен дебат как да бъдат изразходвани средствата, които те получават, как трябва да получават, тогава може да излезете на тази трибуна – да говорите чисто политически. Обръщам се към вносителите, без, разбира се, да отправям критика, защото, когато влезете от тази врата, когато стъпите в Народното събрание, Вие ставате политици, уважаеми колеги. Излезте от ролята на всякакви, каквито сте. Да, всеки от нас е модерен – за времето, в което живеем, с професията, която е. Но не забравяйте, че когато сме в тази зала, ние сме на първо място политици. И когато се обръщаме и използваме „този народ“ под претекст „видите ли, че 2,5 милиона български граждани са гласували на този референдум“, разбира се, че трябва да уважаваме техния глас и вот. А какво правим с останалите четири милиона? Те къде са? Просто ги няма. Или не са дали своя вот на този референдум, защото е нямало точна и ясна разяснителна кампания. Ами ако беше формулиран по друг начин въпросът: да намалим субсидията на политическите партии – да бъде 1 лв., но да бъдат финансирани под някаква друга форма, как щеше да бъде резултатът от този референдум? Ние не знаем! Затова, уважаеми колеги, преждеговорившите от различните политически формации изразиха различни виждания, различни примери – как навремето преди или форми на финансиране е съществувало и в държавата, и в други държави. Говореше се за съфинансирането, собствено съфинансиране от политическите партии. Госпожа Татяна Дончева даде много ясни примери как управляваща партия как управляваща партия „е мачкала“ другите опозиционни партии, за да нямат финансиране. Било е забранено държавното финансиране. Дадоха се примери с други държави как получават държавна субсидия в рамките на едно едно евро, но получават допълнително финансиране чрез фондациите си. Или пък моделът да изпаднем в състояние, в ситуация, когато политическите системи в държавата да са подвластни, зависими от различни корпорации, организации, сдружения, както напоследък е модерно да се изразяваме – „олигархични кръгове“. И след това да се чудим как политически формации, отварям една скоба – колега, който се изказа и отправи реплика, каза следното: „За да спечелим доверието на българските граждани, ние трябва да сме близо до тях.“ Преди два месеца имахме парламентарни избори. Има партии, които нито един ден, включително част от колегите от вносителите, нито един ден, говоря за избирателния район, откъдето съм аз, не бяха на терен, а имат сериозен брой гласове! Как става така?! Аз нямам обяснение, не искам и да правя догадки, да тълкувам. Факт – трябва да сме близо до избирателите, избирателят трябва да чува аргументи, ясни послания и програми. Тогава може да гласува, тогава и гласува. И Ви умолявам, като вносители, излезте и кажете: „Да, ние сме за това“, но дайте ясни и точни аргументи. Във Вашите мотиви, уважаеми колеги, Вие посочвате липса на обществено обсъждане, показване на непоследователна законодателна политика, липса на принципно решение като цяло за финансирането на политическите партии, защото, видите ли, в момента субсидията е 8 лв. на глас. Безпринципни правила за финансиране на политически партии и предизборни кампании са обект на остри критики от различни международни организации. Така е. Но малко по-надолу, където Вие казвате, че ще внесете нов модел, нов модел, за който и ние говорим – за нов модел на управление в държавата. Коренно различни неща са, разбира се, за да се преустановят порочни практики, за да се преустановят порочни практики по време на предизборни кампании, за да се преустановят дори и порочни практики от държавната субсидия, която получават политическите партии, да се финансират телевизии, радиа и така нататък, и така нататък. Но не забравяйте, че има политически партии, които са с изградени структури в цялата страна – ние сме такава политическа формация, и за функционирането на политическите клубове, за организиране на различни мероприятия от държавния календар са необходими финансови средства. Но Вие също казвате – основната цел е да се извърши задълбочен анализ и така нататък, и така нататък. Ние този анализ го нямаме. Да, опирате се на референдума, но това само не е достатъчно. Затова е най-разумно да остане този модел, нека следващото Народно събрание да направи задълбочен анализ, да се изследват различни международни стандарти за финансиране на политическите партии и когато аргументираме не само от тази трибуна – излезем пред българското общество и кажем: „За да функционират политическите партии, са необходими финансови средства в размер на еди-колко си лева. Имайте предвид, и го казваме като политическа формация, която има дълъг опит в политическия процес в най-новата история на България – избирателят ще Ви разбере и ще гласува на избори с удоволствие. Защото сте откровени и прями спрямо тях, а не по този начин. Преди да приключа, обръщам се към всички народни представители – ние сме равни пред всички избиратели. Когато говорим от името на българския народ, трябва много да внимаваме. Да, аз като народен представител представлявам целия български народ, но нямам правото да говоря от името на целия български народ. В тази зала, повтарям, ние сме български политици. Да излезем от ролята на водещи, да излезем от ролята на коментатори, да излезем от ролята на шоумени – това не е обида, дълбоко подчертавам, и да се върнем на политическия дискурс, който изисква парламентаризма в това Народно събрание. Очакваме това от Вас. Затова, обръщам се към най-голямата политическа формация: докажете, че практиките от предишното Народно събрание са загърбени, и да отхвърлим това предложение. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

Моля само да се представите.

Хареса Ви, нали? Все пак ми е за първи път на тази трибуна, редно е да уважим волята на нашите избиратели. волята на нашите избиратели. беше организираният референдум през 2016 г. Господин Ибрямов, Вие казахте, че не можете да говорите от името на българските избиратели. Да, но те казаха и дадоха своя вот. Направиха го през 2016 г., когато избраха какъв да бъде

господин Христов от СДС, защото противопоставихте осем лева. Осем лева субсидия, а казахте, че един лев е доброволният членски внос във Вашата партия, за Вашите членове. В „Има такъв народ“ доказахме, че можем да правим избори само с два приходоизточника – прихода от членски внос и прихода от дарения. Основно приходът от членски внос надхвърли прихода от дарения.

твърде много за българските граждани. Всеки един член, който членува доброволно в партия, може да избере членския си внос, какъвто е по Устава на партията. ПРЕДСЕДАТЕЛ

и оживление.) Партизаните слизат от гората и въздават правосъдие. И се обръщам към вносителите на Законопроекта. Колеги, не само аз, световната практика показва, че основен стълб на парламентаризма и на демократичното общество е партиите да имат адекватна субсидия и това колко е адекватна е въпрос на дебат, въпрос на обсъждане. Нали Ви е ясно, че този референдум беше направен в условията на популизъм на едно шоу, за да се печели един рейтинг. И когато се трупа рейтинг в условията на популизъм в стихийно порицаване на цялата политическа система и класа, доколко това Народно

още навремето е казано – демокрацията може да не е най-доброто нещо, но няма нищо по-добро, измислено от това, за да съществува демокрацията, основен стълб е политическите партии да имат разумна субсидия. Ясно е, че другият случай означава капан и този капан беше премахнат 2000 г. с един силен обществен дебат. И Ви призовавам да се върнем на нивото на парламентаризма, а не на някаква тук следдеветосептемврийска еуфория, защото идват избори и, видите ли, моите закони са по-добри от законите им – да гласувате за мен. Благодаря Ви.

Господин Ибрямов, репликата ми е към Вас, но всъщност с препоръка да подсетите преждеговорившата дама, че желанието на избирателите не е изразено на референдума. Там е изразена волята на българските граждани. А волята на избирателите беше изразена на изборите на 4 април и те подредиха парламентарно представените групи, като започнаха с групата на ГЕРБ-СДС, уви. В тази връзка, всички лирически отклонения, които бяха направени тук по отношение на размера на субсидията, според мен в момента са абсолютно излишни, защото не стана ясно кой и какви съображения има. Предлагам да се замислим за това, че е време да се гласува, и нека всеки да гласува съгласно своята съвест, съгласно убежденията си и съгласно ангажимента, който е поел пред своите избиратели, защото нашите избиратели са онези, които са гласували за нас и са ни дали доверието си. Благодаря Ви.

Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Да ме поправят колегите, но мисля, че Сократ беше казал: „Говори, за да те чуя.“ Говорим, колеги, но не се чуваме. Молбата ми е да не влизаме в дебата коя партия по какъв начин ще си определя вътрешните правила и какъв размер на членски внос ще си определи. Разбира се, всеки има право да изказва собствено мнение не казвам, че тези 500 хиляди и шестдесет и няколко души, които са гласували за Вас, са Ваши членове. Дори не казвам, че са и 100 хиляди, дори не и 50. Приемам прилична цифра от 20 хиляди души. Вие сметнете по 120 лв. на годишна база колко е това. Затова помолих да не говорим кой от кого краде, дали изобщо краде, дали лъжем българския избирател. И преди да приключа – говоря съвсем сериозно, за да съществува демокрация, за да може да функционират политическите системи, които се основават на политическите партии в тази система на държавно управление в България, е необходима държавна субсидия – в какъв размер е отделен въпрос. Когато има ясен, точен анализ, аз съм убеден, че Вие ще разберете, че допускате огромна грешка. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Железова, това, което казах аз, е, че Съюзът на демократичните сили не е получавал субсидия в предходния парламент и да, действително ни беше много трудно и не бяхме равнопоставени с останалите. В момента коментираме размера на субсидията, който според Вас е обусловен от тези 2 милиона 516 хиляди гласували на референдума, което е така, но защо тези 2 милиона 516 хиляди не Ви подкрепиха на изборите, а гласуваха само петстотин и няколко хиляди, аз нямам отговор на въпроса.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, аз ще се опитам да направя един прочит на това, което днес се случва. В интерес на истината със задоволство мога да кажа, че това може би е първият дебат

това, което ще гласуваме днес, със сравнение, едва ли не, събиране на капачки за кувьози, което е съвсем различно и няма нищо общо с темата, за която днес говорим. Фундаментален е днешният въпрос. Той е фундаментален поради две причини: първата причина е как и по какъв начин ще функционира демокрацията и политическият живот в страната? обаче за мен е втората причина. Много е важно – и това е апел към всички политически партии, включително и към ГЕРБ, ако искате, за да не се чувствате по някакъв начин обидени – какво обещаваме на своите избиратели. Когато 2016 г. сте решили да инициирате този референдум – няма лошо, тогава нито сте имали политическа партия, може би сте имали някаква идея някога да влизате в политиката – имахте такива заявки, отговорност Аз ще Ви кажа моето лично мнение по принцип за референдумите и то е, че много трябва да се внимава с тази тема. Защото това, което виждам аз днес, колеги от „Има такъв народ“, е следното: вие сте в капана на популизма.

Но какво направихте Вие?! Изпаднахте в една ситуация, в която за краткото време на 45-ото народно събрание Вие трябва да задоволите това, което сте говорили предишните години – от 2016 г. И тъй като мажоритарният вот някак си не Ви харесва, защото почнахте да си правите тънките сметки, че идват следващите избори, затова решихте да влезете в този – другия капан, и да натиснете по темата за намаляването на субсидията. Само че това е капан, защото – аз се радвам, че българските граждани гледат и смятам, че повечето от тях разумно разсъждават по темата – по същество, ако няма финансиране на политическите партии, то неминуемо ще бъдат финансирани по друг начин. Много ми е лесно, понеже преди малко имаше такива изказвания от рода. Ами аз мога да питам как се финансира примерно телевизията „7/8“? Аз не знам – питам, нали? Как се финансират други политически парти, които нямат субсидии? Откъде имаха пари за клипове, за билбордове, откъде имаха пари за медийни участия? Питам Вие ми отговорете. Много е важно... (Шум и реплики.) Не, не искам да принизявам дебата, защото темата наистина е много, много сериозна. Много важно, колеги – тук наистина съм съгласен с колегата Зарков, който преди малко каза – иска се смелост в такива моменти. Защото ние сме в представителна демокрация и ако не сме го разбрали, то това означава следното: хората ни гласуват доверие, но ние носим отговорността с нашите решения, с нашите изказвания, с нашите дебати, с нашето гласуване, мое мнение референдумите до голяма степен, когато не са от някакво много принципно естество, бягат от отговорност. Ти делегираш на суверена той да вземе решението, което ти не искаш или не можеш да вземеш. Аз казвам моето лично мнение – може би не всички го споделят това, но съм длъжен да си кажа. Така че, колеги, замислете се какво правим днес. Наистина въпросът е фундаментален и ние не трябва да подлагаме политическата система на тази угроза после да се обясняваме на гражданите кой и как финансира и какви ангажименти е поел, за да получи това финансиране и после да удовлетвори с гласуване в тази зала нечии претенции. Дали има корпоративен вот, дали има нелоялни практики в годините – сигурно има, но това не е работа на Народното събрание. Ние гласуваме по принцип това, което вярваме, че трябва да се случи. Има достатъчно други компетентни органи. Ако трябва законодателството да се промени – нека да се промени, ако трябва да се търси балансът в това каква ще е партийната субсидия – нека да се търси. Но ясно трябва да кажем на гражданите, че без финансиране от държавата…

Вие сте в нови политически партии, влезли сте в парламента – или по принцип нямате намерение да оставите сериозен отпечатък в политическия ни живот дългосрочно, или има нещо задкулисно, което Вие не казвате, или просто, както казах преди малко, сте в капана на популизма и просто трябва по някакъв начин да излезете от това, че мажоритарната система не я подкрепихте и сега, видите ли, зорлем на последния ден на Народното събрание трябва да намалите субсидията. Но, колеги, вижте,

Трябва много да внимаваш какво обещаваш, защото някой ден, някой ден ще влезеш тук и ще трябва да го изпълниш. И недейте да изпадате в този капан,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Много даровит като оратор е господин Ненков, това го казвам без ирония. Ще отговоря на някои от въпросите, които той повдигна така или иначе от тази трибуна, макар че част от тях нямат нищо общо с парламентаризма. Телевизия „7/8“, господин Ненков, се издържа по два начина – чрез абонамент, който нейните зрители си заплащат, който е на стойност 78 стотинки, и чрез макар и оскъдните реклами, които има. Затова, разбира се, и продукцията на телевизията все още е сравнително скромна. Ако искате да подпомогнете, абонирайте се, там има и забавни предавания. АЛЕКСАНДЪР Това по въпроса как се финансира телевизията. Нашата кампания, която проведохме сега, нямаше нищо общо с практиките, утвърдени през годините в провеждането на кампании в България. Ние нямахме билбордове в цялата страна, нямахме мощни участия в медиите, нямахме рекламни клипове и това го направихме съвсем съзнателно. Това е доказателство, че една кампания може да се направи и наистина с далеч, далечпо-ограничен бюджет. Това се видя, че е така. Да, не успяхме да станем първа политическа сила – втора сме, но постигнахме много сериозен вот от първото си явяване. Колегите от БСП и ДПС принципно отстояват тези позиции, които отстояват и днес. Това поне е достойно за уважение, защото те държат на това, което са казали преди време. Това е достойно за уважение. Вие сега обаче при тази хубава реч, която направихте, господин Ненков, наистина… Вижте, Вие казахте, че лично сте против, но Вашата група ще подкрепи това предложение. Получава се някакъв нонсенс. Да, Вие не сте длъжен да спазвате някаква партийна дисциплина, имате право да гласувате, както желаете. Логиката обаче, която играе ГЕРБ в политически план,

Нито един друг голям медиен канал… Приключвам, извинете. …не коментираше темата, мълчаха социолози, политолози, анализатори, мълчаха и политическите партии. Затова тогава не се състоя такъв дебат и въпреки това българският народ излезе и гласува. (Ръкопляскания

Господин Ненков, Вие казвате, че политическият живот не е Фейсбук. Сериозно ли твърдите това нещо? Напоследък Ви е адски страх и Вашият лидер през половин час е във Фейсбук с живи включвания. Още нещо. По отношение на поемането на отговорност. След като 2 милиона и половина българи 2016 г. казаха: „да“ на един лев субсидия, Вие имахте пълната отговорност в рамките на четири години да я приемете тази субсидия. мажоритарен, и това не направихте. И мажоритарната система не успяхте да промените в рамките на четири години. Така че по отношение на поемането на отговорност, Вие сте абсолютно отговорни. И тук въпросът ми към Вас е следният: след като на Правната комисия

Уважаема госпожо Председател! Благодаря Ви за това изказване по една много проста причина. За пореден път тук част от депутатите, сред които и Вие, явно се мислите за аристократи, които могат да неглижират ролята на народа. Хората са взели решение, но Вие видимо сте по умни, по-разбиращи, Вие сте над тях и затова можете абсолютно аристократично да плюете на тяхната воля. Прекрасно е. Отново ще повторя, че това се излъчва по телевизията. Нека хората, които ще идат на избори след около два месеца, да знаят кои се мислят за аристократи в тази зала! (Реплики, ръкопляскания

Колеги, извинявам се, но нищо не разбрахте. Мисля, че бях достатъчно конструктивен. Включително казах в годините – по повод на това дали сме гласували или не, две неща ще Ви кажа. Първо, ГЕРБ никога не е обещавал това. Второ, Второ, казах, че дори и някой път – тук с колегите, които са присъствали, знаят, че някой път да се тръгне по тази популистка вълна, тя просто няма връщане назад. В моето изказване бях изключително добронамерен към всяка една политическа формация за това да внимава какво поема като ангажименти. Много ми е лесно да кажа, колега Балабанов, за мажоритарните избори. Няма да го направя. Вашите избиратели ще обсъдят дали Вие сте си свършили работата и това, за което сте се борили, за да влезете в парламента, а не аз, нито моята парламентарна група. Просто опитах да… Не се чувствам и аристократ. Извинявайте, къде е господин Йорданов? Не се чувствам по никакъв начин и аристократ. Просто го казвам от позицията на човек, който все пак имам някакъв парламентарен опит и съм видял в годините, че ако партиите не се финансират от държавата, е много трудно за една политическа партия да има своя партиен живот. Заради това казах, без да включвам каквито и да са обвинения нито за „7/8“, нито нищо – това е Ваш проблем, не е мой проблем.

обаче да влизам в тази тема. Вижте, колеги, ако предишната кампания – все пак бяхме в ситуация, когато има и пандемия, когато и мероприятия не можеше да се осъществяват,

НЕНКОВ: Опитваме се, колеги, да опорочим всичко. Да кажем всичко е лошо, всички институции са неработещи, няма политически партии, всичко е маскара. е маскара. Докато не спрем да правим това нещо, не партийна субсидия един лев, не тук ако искате да се бичуваме, да си намалим заплатите или каквото да е било, никога хората няма да ни уважават. Ние трябва да защитаваме демокрацията, институции и независимо от различното си мнение най-важното трябва да се уважа-ва-ме.

Госпожо Председател, уважаеми колеги! Въпросът със субсидията Госпожо Василева, вече сте на минус време. Съжалявам много. Госпожа Ива Митева.

госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Да се сравнява смяната на вида изборна система с намаляване размера на държавната субсидия е толкова несериозно, колкото и внесеният Законопроект за мажоритарна система. Последните четири години три пъти се промени размерът на държавната субсидия. Тъй като вносител на Законопроекта за държавния бюджет е Министерският съвет, се надявам днес категорично да разберем зад какво решение стои министър-председателят в оставка и неговата парламентарна група. За 11 лв. ли, които той внесе със Закона за изменение на държавния бюджет за 2017 г., непосредствено след референдума от 6 ноември 2016 г., за 1 лв. ли, който той внесе през юни месец 2019 г., когато стана скандалът с надвзетата субсидия, или за 8 лв., които бяха променени на едно трето гласуване по предложение на Корнелия Нинова и след това внесени със Закона за държавния бюджет за 2021 г.? Да, в момента размерът на държавната субсидия е 8 лв. при напълно отворено финансиране. Това финансиране беше обявено, както казахме вече няколко пъти, за противоконституционно от Конституционния съд. Наистина е необходимо сериозно и задълбочено преразглеждане на модела на финансиране на политическите партии в предизборните кампании това трябва да стане с широк политически консенсус, трябва да стане след задълбочено обсъждане със специалистите в областта на политическите партии и след наистина задълбочено проучване на международните практики и стандарти.

…бяха остро критикувани и в становището на ОСС по същия законопроект. Освен това искам да кажа, че тук трябва да се преразгледат сериозно и правилата, които са свързани с разходването на средствата на политическите партии, защото, както през 2019 г. отбеляза председателят на Сметната плата, на тях им е трудно да извършват оценка на разходите на партиите за това кои разходи са присъщи и кои неприсъщи на политическата партия и даде за пример плащане на глоба на КАТ от председател на партия. Накрая искам да се обърна и към народните представители, които вече две седмици се надпреварват да внасят закони, свързани с всякакви социални мерки, и да ги помоля да подкрепят Законопроекта, защото с този законопроект икономията в бюджета ще бъде наистина около 21 млн. лв. По този начин наистина могат да се използват за българските граждани. Всичко друго е мимикрия. Много благодаря, госпожо Митева. Извинявам се за бележката, Вие имахте изказване. Реплики? Не виждам. Господин Атанас Костадинов от БСП, тук ли е?

искрено не мога да скрия разочарованието си от формата и съдържанието на дебата по начина, по който до момента се провежда. За да не бъда голословен или да обидя някого, ще говоря основно върху статуса на предварителната оценка на въздействие, която сте представили. Първо, по формата. В 45 реда, уважаеми колеги, на две странички се иска една наистина значима промяна по отношение на Закона за политическите партии. Ако заглавието е предварителна оценка, бих я нарекъл: изключително предварителна оценка или предварителна оценка на предварителната оценка, защото нищо от това, което като атрибут трябва да присъства по отношение на едно задълбочено, много аналитично и много ясно изложение, тук го няма. По отношение на съдържанието, в пет точки – в три от тях основният довод, са гласувалите 2 милиона 516 хиляди 957 български граждани, което е факт. Този известен на нас факт не може да бъде единственото основание в 60% от от изложената предварителна оценка на въздействие. Имайте предвид, че няма оценка на средата, няма оценка на риска, няма така наречената оценка силни и слаби страни. Виждам – понеже не бях досега сред Вас, следях Ви дистанционно, желанието и усилията Ви са декларирани, че искате да промените държавата, правилата и модела. Аз също искам да направя това, но с подобен формален подход, мисля, че няма да успеете. Подобна предварителна оценка е обида за българския парламент и няма да постигне целта си. Малко по-надолу в тези пет точки, освен че се говори единствено и само за цифрата 2 милиона 516 хиляди 957, е представена една таблица, която е наречена Сравнителен анализ. Уважаеми колеги, аз мога и да позная кой е помагал при съставянето на тази таблица, тъй като там под сравнителен анализ се разбира следното: броят на гласовете на партиите, веднъж умножени по едно левче, другата колона – по осем левчета, и с калкулатор, или с молив е представен резултатът. Помагали са – не знам дали са момче или момиче, но са вероятно между четвърти или пети клас. В това съм убеден категорично. Така че този сравнителен анализ не е никакъв такъв и не Ви прави чест с голямата амбиция, която сте поели като кауза на Вашата политическа сила да промените модела, да представяте такива документи пред Народното събрание. Второто нещо, което ми прави впечатление, е, че Вие, или не смятам, че е неопитност, но Вие умишлено подценявате ролята на Народното събрание и си позволявате да обиждате цели парламентарни групи, както и народни представители. Спирайки се – за да не бъда голословен, ще Ви кажа какво имам предвид. Изречението, което е в началото на предварителната оценка, че е продиктувана от необходимостта да се зачете волята на българските граждани, изразена на национален референдум сега със самото това изречение, доколкото не сте внесли промяна в българската Конституция, цялото това твърдение поставя на една изключително спорна основа тази предварителна оценка, както и цялата Ви идея за този законопроект. Уважаеми колеги, и един човек да не стигаше, тук може би ще ме подкрепите, този референдум, както и се оказа, той няма пряко приложение и казусът е насочен към българския парламент. Затворихме въпроса със задължителността от необходимост да се зачете волята. Това нещо приключи. Да, 12 хиляди, да, почти на ръба – впечатляващ резултат. Казусът е в българския парламент. По отношение на българския парламент искам да Ви кажа и друго. Прави ми неприятно впечатление, понеже сега има, колеги, три много модерни думи: суверен, ако се направи контент-анализ, две трети от Вашите послания, съдържат понятието суверен. И на други политици също се забелязва. Какво ми прави неприятно впечатление? Вие възприемате като суверен единствено и само хората, които по някакъв начин, са подкрепили Вашата кауза. Уважаеми колеги, суверен са и хората, които не са гласували и тези, които са гласували за други партии. Така че, имайки, предвид че около 82 пренасяйки въпроса в Народното събрание, не са подкрепили Вашата политическа сила, моля Ви да възприемете суверена в малко по широк аспект и с малко повече смирение. Вече привършвам, с третото ми послание – термини, като алчни, прости – председателят на Вашата парламентарна група, крадци и така нататък, са обида не толкова за отделни колеги, не са и обида към отделни политически партии, които наричате алчни, прости, крадливи, те дори не са обида и за Вашата политическа сила, защото тя е доста нова, те са обида към българския избирател. И аз мисля, че след два месеца Вие ще разберете какво Ви казвам от тази трибуна. Благодаря Ви. Ръкопляскания и възгласи: думата.) Вас Ви записах, уважаема госпожо. Господин Тома Биков имаше желание – заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! В този дебат много се говори и се употребява думата лицемерие. Лицемерие е изобщо това, че гледаме този закон днес, с пълното съзнание на неговите вносители, че той няма да бъде гледан на второ четене, защото няма да има време и поради тази причина няма да бъде приет. И цялата дискусия тук, която вече е няколко часа, е за закон, който изначално е ясно, че няма да бъде приет поради липса на време. Е, това е лицемерие. В момента ние заблуждаваме хората, които ни гледат по телевизията, че обсъждаме нещо наистина. А ние не го обсъждаме наистина. То няма да се случи. Лицемерие е да кажеш, че ще спестиш 21 милиона от субсидии и ще ги дадеш за Кодекса за социално осигуряване, и за пенсии, и така нататък, които струват, колеги, сигурно около милиард, а може би и повече. Е, това е лицемерие, и то истинско, защото няма как да се случи. Няма как да се случи с тези пари да дадете пенсии. Пенсиите се дават по друг начин, те се дават от работещите българи, взимат се от тях и се дават за възрастните хора. Но това се прави по много по различен начин, по много по-труден. ХАСАН да кажеш, че с тази промяна от 8 лв. на 1 лв. искаш да смениш модела. Никакъв модел не сменяш, просто намаляваш субсидията. Да смениш модела означава да промениш начина, по който субсидията се харчи, да поставиш някакви контролни механизми, да направиш примерно проектен принцип това, което и други колеги говориха оттук – да смениш методологията, това е смяна на модела. Да намалиш от осем на един или от осем на нула, ако щете или да увеличиш – това не е смяна на модела. Никаква смяна на модела не е това. По същия начин партиите ще харчат пари – да ще бъдат малко по-малко, но няма модел. Недейте да заблуждавате хората. Ако Вие сериозно смятахте да се занимавате с този проблем, щяхте много по-сериозен законопроект да внесете. Щяхте тук да разясните методология, да кажете: ще направим, както е в Германия – фондации, които да бъдат следени от държавата как влизат пари, как излизат, как ще компенсираме недаването на пари на партиите или по-малкото даване. Всичко това е много сериозен въпрос. Вие го внасяте в предпоследния ден на този парламент. Е, това е лицемерие – истинско. Така, както беше лицемерие самия референдум. Аз съм против и ще гласувам против, казвам Ви го, за да не ме обвините и мен в лицемерие. Против съм заради несериозния начин, по който поставяте този въпрос, а този въпрос е очевидно важен за Вашите избиратели. Може би и за други избиратели, извън Вашите. Това не е уважение към тези хора. Вие не трябваше да го внесете. Имахте много ясен аргумент. – за разлика от мажоритарното гласуване. В мажоритарното гласуване нямахте аргумент. Тук имахте – просто щяхте да кажете: и да го внесем, и да не го внесем – няма да имаме време да го гласуваме на второ четене, а мажоритарното можехме да го гласуваме на второ четене. Там можеше и можеше следващите избори да се направят с мажоритарна система.

правите просто един театър, за да кажете: вижте сега, мажоритарното понеже нямаше време, ама ей сега ние внесохме за единия лев, значи сме си изпълнили ангажимента. Не, ангажиментите се изпълняват много трудно. Вие ще го разберете, ще бъдете и в следващия парламент. Много е трудно да изпълняваш ангажиментите си. Не е това. Не Ви отменя ангажимента, който сте поели пред Вашите избиратели, и то не само по тези две точки. Вие имате вероятно и други идеи. Не може да се случи по този начин. Да смениш модела например, аз ще Ви кажа: означава, ето една смяна на модела по отношение на финансирането на партиите. Нека да отменим и да забраним политическата реклама в медиите по време на предизборна кампания, след като ще получаваме 1 лв., нека да я забраним. Аз не съм за. Знаете ли защо? Защото това ще доведе до даване на пари под масата. Винаги ще се намери някой, който да го направи, защото няма да бъде ясно кое е реклама и кое не е. Но, ето това е промяна на модела – дори това. Вие нищо такова не сте предложили. Намаляването на цената, вдигането на цената, на глас – това е подигравка, подигравка правите в момента. И аз съм сигурен, че дори Вашите избиратели ще го разберат. Ще го разберат, защото те не са глупави. Това че 2,5 милиона казвате през 2016 г. са гласували, то по Вашата логика трябва да направим едно преброяване и още един референдум тогава, за да бъде актуална тази картина, само че не трябва да го правим. Аз уважавам мнението на тези хора. Ако съм склонен по някакъв начин да подкрепя тази идея, то е само заради това, защото в Англия редица политици не бяха съгласни с референдума за Брекзит, но след като той се случи, те казаха: това е политически факт, ние трябва да изпълним това, каквото и да ни струва, въпреки че не сме съгласни, въпреки че по този начин страната няма да бъде добре, ще преживеем криза и така нататък. Друг е въпросът, че Вашият референдум все пак не мина тази граница – да, с много малко. Ако наистина искате да промените нещо в модела на финансирането на партиите, трябва да го направите сериозно. Трябва да влезете в диалог с всички нас. Казвайки ни, че сме лицемери, че сме крадци, мошеници и така нататък – просто няма да постигнете нищо. Да, сигурно ще бъде много атрактивно да Ви гледат роднините или Вашите зрители в „7/8“, но няма да постигнете крайната си цел, която сте обещали на Вашите хора. Ако искате да я постигнете, трябва да сте склонни на разговор, на диалог. Трябва да се вслушате в някои неща, защото може да се окаже, че не сте прави в първоначалната си преценка. Може да промените мнението си по някои въпроси. Това не е проблем. Проблем е, когато твърдите, че няма да го промените, обаче го променяте.

Вие да говорите за лицемерие от трибуната на Народното събрание, е висша форма на лицемерие. Познавайки Вашия политически път, защото ние като журналисти сме го следили внимателно през годините, няма да припомняме онази прословута фраза за карикатурата на диктатор, в която е Борисов, но Вие извървяхте един много интересен морално-житейски политически път, който за Вас, може би, няма нищо общо с лицемерието и от Тома, позволете ми подобна шега, Тома Неверни, по отношение на Бойко Борисов, се превърнахте в Тома – Най верни, апологет на същия този премиер Така че много Ви моля, не говорете точно Вие за лицемерие. Вие бяхте част от заслугата, която имахте тогава, част от това да се разпадне старата Ви политическа формация и сега тя да не присъства в парламента под онази форма, под която беше тогава. Вие тогава бяхте много действен деец на реформаторската история в България, пък сега сте

НИКОЛОВА (ДБ): Реплика, да. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Малко ми е странно от групата на ГЕРБ да говорят за лицемерие и да казват, и да твърдят, че ще подкрепят тази… това предложение на групата на „Има такъв народ“ за 1 лв. субсидия. Не е ли лицемерно, уважаеми колеги, да имаш над 20 милиона в банковата сметка и да си готов да подкрепяш 1 лв. субсидия? Това не е ли лицемерие? Не е ли лицемерие да излизат един по един от Вашата група хора и да казват, че няма да подкрепят? В крайна сметка каква част от групата ще подкрепи това предложение? След като ние трябва да преценим по какъв начин да удовлетворим желанията на гласувалите на референдума, дали от 2016 г. тези два милиона и колко – и половина биха гласували сега отново така, защото минаха цели пет години от проведения референдум? Дали българският народ продължава да смята, че партийната субсидия трябва да бъде 1 лв., при положение че стават известни дарители с имена на Иван Тодоров, защото били така и така, нали?

защо за промяна на изборната система от пропорционална към мажоритарни избори имаше време, а за единия лев няма време. Затова ще се опитам аз да им обясня, искам и Вие да им обясните, че всъщност Изборният кодекс мина още миналата седмица и с него приключихме, докато единият лев за политическите партии тепърва се гледа на първо четене в залата. На всички е ясно, че ние нямаме пленарно време, за да минем този закон на второ четене. Тоест всичко това, което се прави тук, е демонстрация на една от парламентарните групи за това, че тя едва ли не се съобразява с референдума. Не се съобразява с референдума, защото и това тук днес е голям театър. А по отношение на грубите шеги по Ваш адрес на един от колегите, не му обръщайте внимание. Всеки път, когато от тази трибуна споменете референдум и мажоритарни избори, ще излизат на трибуната и ще Ви обиждат. Това е причината, разбирате ли?! И ние трябва да го повтаряме – няма мажоритарни избори в България. Партията, която стана партия, за да има мажоритарни избори в България, влезе в парламента и гласува

Районите бяха публикувани в страницата на „Шоуто на Слави“. Имахме пълна готовност още миналата седмица да въведем мажоритарните избори в България и това трябва да се чува съвсем ясно. Имаше време този парламент да приеме референдума, проведен през 2016 г. Не за единия лев, не за тази демонстрация и театъра, който правите тук, а за истински мажоритарни избори, които Вие не направихте. Колегата Биков Ви каза: 2009 г. бяха последните редовни избори преди тези. Не се знае след колко години, може би десетилетия, ще има отново редовни избори, за да се гласува мажоритарно. Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Станев, и с тази реплика няма да постигнете кой знае какво. (Шум и реплики.) Аз мога да Ви припомня… Да, аз съм си променил мнението, и не го крия. Точно така. Някои от Вас обаче никога няма да си променят мнението, като гледам колко им е интелектуалният потенциал. Има хора, които винаги ще бъдат на едно и също мнение. Сигурен съм, че Вие няма да сте от тях, но други ще бъдат, включително и във Вашата партия. Аз бях журналист в един опозиционен вестник. През това време, и не само през това, през последните 20, а дори и 30 години Вашият лидер беше водещ в най-официалната българска телевизия. Как стигна дотам в тази олигархия, в тази несвободна държава този човек бунтар?! Бунтар обаче в официалната телевизия. Не там при маргиналните вестничета, където аз съм бил журналист. Аз бях в малки вестничета – опозиционни. Моята тогавашна партия не е вярно, че се е разпаднала. Тя е жива, тя е в парламента, тя е в „Изправи се! Мутри вън!“. Ако бях неин член, щях да я напусна, защото не мога да издържа това усещане. Просто не мога физически да го издържа, оставете психически. (Смях от ГЕРБ-СДС.) Ето и те са си променили мнението. Пък госпожа Манолова тогава беше в БСП,

Хубаво. За госпожа Стела Николова от „Демократична България“, не знам какво да Ви отговоря, защото не разбрах какво ме питате, но съм сигурен, че и Вие някой ден ще си промените мнението. Благодаря Ви.

Моля да удължим заседанието, независимо че сме преди единия час, за да не бъдем лицемерни. (Шум и реплики.) Абсолютно прав е господин Биков. Аз очаквах Вие да удължите времето, за да можем да минем на първо четене, да имаме три дни за второ четене и да можем в понеделник да минем Закона.

правя обратно предложение. Поради важността на консултациите при държавния глава за сформиране на нова Централна избирателна комисия, както и поради важността на Бюджетната комисия от 14,30 ч., работното време не трябва да се удължава днес. Благодаря.

Гласуваме предложението на госпожа Мария Капон да удължим времето до изчерпване на първата точка от дневния ред.

от парламентарни групи. Предложение

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Сигурно Законът за политическите партии е важен и размерът на субсидията е важен, но аз считам, че много по-важна е следващата точка, а именно Кодексът за социално осигуряване, където става въпрос за

Уважаема госпожо Председател, предлагам да бъде удължено работното време на Народното събрание до изчерпване на целия дневен ред тъй като и следващите законопроекти са важни. От „Изправи се! Мутри вън!“ сме предложили Народното събрание да вземе решение за получаването по 50 лв. надбавки на пенсиите на българските пенсионери до края на тази година. Това е точка четвърта в дневния ред. Настоявам дневният ред да бъде изгледан докрай, за да бъдат взети важни решения – както свързани с преизчисляването на пенсиите, така и с надбавките на пенсионерите до края на 2021 г. В условията на криза българските пенсионери имат нужда от подкрепа.

Не знам кой път да хванем. И Вие дайте някакъв ориентир и някаква посока, защото иначе ще стоим на едно място и ще се чудим накъде отиваме и накъде вървим. Тя и Комисията е безсмислена, защото няма да се стигне до доклад най-вероятно, но поне там има някакво шоу, нали (смях), пък тук стоим много хора. Там сме по-малко в това шоу. Тук сме много хора. Дайте да отидем да решим ЦИК, защото е сериозен въпрос, а пък тук

Следващото предложение е на госпожа Мая Манолова.

Имаме за 116 гласа, против 93, въздържали се 7. Предложението… (Шум

Госпожа Мая Манолова иска прегласуване. Някой не е гласувал ли, госпожо Манолова?

Уважаеми колеги, искам процедура по прегласуване – не успяха да гласуват в края на залата. (Шум и реплики.) Също така и колегите отляво сигурно не разбраха, че гласуваме за 50-те лева на пенсионерите. Още няколко гласа за и това предложение ще мине. Гласуваме надбавките от 50 лв. на хората от третата възраст, за това става дума. В крайна сметка за ли сте, или сте против хората да получават 50 лв. плюс, или да им ги отнемете.

Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Председател, моля да обясните сега с коя точка ще продължим, тъй като гласувахме срещу втора точка? Имаше предложение да се удължи времето до втора точка – залата гласува против. След това се прие да се гласува трета точка…

След това, предложението, което постъпи от БСП, беше прието и ще продължим по това предложение. Предложението на госпожа Манолова не беше прието и то отпада.

Аз предлагам да продължим Госпожа Атанасова може би е права – до точка трета включително, или само… включително точка трета.

(ГЕРБ-СДС): Благодаря, госпожо Председател. Понеже имаше доста предложения, според мен настъпи объркване в гласуването. Първо, защото господин Свиленски и залата прие това негово предложение, предложи да се разгледа на първо гласуване Законопроектът за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, единствено. Тоест да се удължи времето до точка три – това беше неговото предложение, но думата „включително“ я нямаше в неговото предложение. Аз моля да направите експресна справка със стенограмата, за да знае все пак залата с какво ще продължим след точка първа и нейното гласуване и точка втора и нейното обсъждане и гласуване.

Няма Госпожо Председател, уважаеми колеги! Нека наистина да направим справка, защото аз допускам, че господин Свиленски като опитен парламентарист, предвид това, че точка втора не беше приета за гледане, направи ново предложение да заобиколи гласуването – до трета, не включително. Така приемаме точка втора.

Госпожо Председател, аз Ви предупредих, че ще стигнем до безпътица, и сега се намираме баш в нея, в нейния център – не знаем втора ли е, трета ли е. Аз ще Ви припомня още веднъж, че няма никакво значение дали ще гласуваме тези точки, защото няма да ги гледаме на второ четене и целият този дебат тук, продължава тази сценка, която разиграваме от 9,00 ч. Продължаваме по точка първа. Нека да излезе текста от стенограмата.

Половин час почивка до 14,15